внесен от Министерския съвет на 4 декември 2018 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 23 януари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. На заседанието присъстваха: Томислав Дончев – заместник министър-председател; Сергей Цветарски – председател на Националния статистически институт; Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България; експерти. Законопроектът бе представен от Томислав Дончев. Според вносителя целта на предложения Законопроект е събирането на изчерпателни, надеждни, детайлни и сравними данни за населението и жилищния фонд на територията на Република България. Данните ще се събират в съответствие с принципите на професионална независимост, прозрачност, безпристрастност, обективност, надеждност и статистическа ефективност. Досега са проведени 17 преброявания на населението, като последното е през 2011 г. Периодичността е на около 10 години. Следващото е предвидено за 2021 г. Европейската комисия се нуждае от наличието на достатъчно надеждни, детайлни и сравними данни за населението и основните семейни, социални, икономически и жилищни характеристики на лицата за определяне на социалните и регионалните политики. Във връзка с това при разработването на Законопроекта и с цел осигуряването на необходимата информация са отчетени изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд

не трябва да се приема като чисто статистическа дейност. То ще обслужи информационните потребности на широк кръг специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от богата и точна информация. Със Законопроекта се установяват общите правила на подготовката, провеждането, обработката и разпространението на данните от преброяването. При избора на референтна дата за преброяването (22 януари 2021 г.) са отчетени възможните предвидими събития за подготовката и провеждането на преброяването. Законопроектът предвижда необходимите данни за преброяването да се събират непосредствено от физическите лица – обект на преброяването, както и от административните единици, когато е необходимо. Въведено е задължение на органите на публичната и местната власт, поддържащи информационни системи, регистри и други източници на информация, създадени на основание на закон, да ги предоставят безвъзмездно на Националния статистически институт. Същото задължение е уредено и по отношение на юридическите субекти, които поддържат информационни системи и регистри в изпълнение на правомощия от името на публичната или местната власт на основание на нормативен акт. Необходимите данни за лицата и жилищата, обект на наблюдение, ще се събират чрез преброителни карти и преброител или по интернет чрез попълване на електронен формуляр, а данните за жилищните сгради – чрез преброителни карти и преброител. Законопроектът регламентира органите по преброяването, пряко ангажирани с подготовката, организацията и провеждането на изборите, като посочва техния състав, функции и задължения. В Законопроекта са регламентирани пробното преброяване, предварителния обход на терен, районирането на страната на контролни райони и преброителни участъци, изготвянето на преброителните списъци, както и самото преброяване. Ясно е определена политиката по опазване поверителността на данните, достъпа до информация и разпространение на крайните резултати. Законопроектът регламентира осигуряването на средствата, необходими за преброяването във всичките му етапи. Разходите по преброяването ще възлязат на 38 262 хил. лв., като в тях е включено и разработването на нова електронна платформа за преброяване. Предвидени са административнонаказателни разпоредби при неизпълнението на задълженията по този закон. Допълнителните разпоредби само по смисъла на този закон, е дадено определение на редица използвани понятийни категории. Към Законопроекта е приложена Цялостна предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се справки по чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността

Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Следва Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой ще представи Доклада? Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! относно Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., № 802-01-56, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 13 декември 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

В заседанието на Комисията взеха участие: господин Сергей Цветарски – председател на Националния статистически институт, госпожа Диана Янчева – заместник-председател, госпожа Магдалена Костова – директор на дирекция „Демографска и социална статистика“; госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Сергей Цветарски. Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. Република България като държава – членка на Европейския съюз, е задължена съгласно Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд да приложи пряко разпоредбите му и да представи изчерпателни данни на Комисията (Евростат), покриващи определени демографски, социални и икономически характеристики на лицата, семействата и домакинствата, както и за жилищния фонд на национално, регионално и местно равнище. Съгласно Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд, трябва да проведе преброяване на населението и на жилищния фонд през 2021 г. Данните от преброяването са необходими и в процеса на вземане на решение на национално ниво за разпределяне на публичните финанси в различни области, като образование, здравеопазване, социална защита, инвестиции, както и при разработването на национални и регионални политики и при класифицирането на регионите в Общността за изпълнение на Кохезионната политика и разпределянето на европейски фондове за държавите членки. Основната цел на Закона е да осигури събирането, обработката и предоставянето на актуална, достоверна, изчерпателна и подробна статистическа информация в три основни направления: - брой на населението и жилищния фонд в Република България (общо за страната и по административно-териториални единици); - структура на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етнокултурни признаци; - характеристики на жилищния фонд в страната. Предлаганият Законопроект урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 г. Със Закона се установяват общите правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, получени от преброяването. Законопроектът определя 22 януари 2021 г. за референтната дата, към която ще се отнасят данните, събрани по време на преброяването. Периодът за подготовка и провеждане на преброяването е съобразен с подготовката и провеждането на два изборни процеса през 2021 г. – за народни представители, и за президент и вицепрезидент, с оглед на ангажиментите на общинските в изборния и преброителния процес. Преброяването ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г. В Законопроекта са определени органите на преброяването – Националният статистически институт, Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областните и общинските преброителни комисии, регламентирани са техните правомощия, а по отношение на комисиите – съставът, формирането и организацията на дейността им. В Законопроекта е посочена изрично информацията, която ще се събира за населението, домакинствата, сградите и жилищата. Освен информацията, която е задължителна съгласно европейското законодателство, за национални цели ще се събира и допълнителна информация: по отношение на лицата – етнокултурни характеристики, здравен статус и други; - по отношение на жилищата/сградите – енергийна ефективност, материална осигуреност, услуги и други. Съобразена е разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Закона за статистиката за доброволно предоставяне на информацията относно етническата принадлежност, вероизповеданието и здравното състояние. Законопроектът предвижда приемане на Програма на преброяването, която да бъде внесена за разглеждане от Министерския съвет в тримесечен срок от обнародването на закона. В Законопроекта ясно е определена политиката по опазване на поверителността на данните, достъпа до информация и разпространението на крайните резултати в съответствие с националното и европейското законодателство. Изрично е посочено, че субектът на лични данни, събирани и обработвани при преброяването, не може да се ползва от правата по чл. 15, 16, 18 и 21 от Общия регламент относно защитата на данните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

за периода от приемането на Закона до следващото преброяване е 1 217,90 хил. лв. Необходимите средства се осигуряват целево от централния бюджет, като се разпределят в четири последователни години – от 2019 г. до 2022 г. Представителите на Националното сдружение на общините изразиха становище в подкрепа на Законопроекта, готовност за съвместна работа с Националния статистически институт и направиха препоръки за прецизиране на някои специфични изисквания при извършване на преброяването с оглед обезпечаване на данните за прилагане на промените в Закона за местните данъци и такси относно таксата за битовите отпадъци. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от изготвянето и приемането на Закона. На конкретни въпроси, зададени от членовете на Комисията, свързани със събирането на информация относно етническата принадлежност и вероизповеданието на лицата с оглед на предстоящите промени в Закона за вероизповеданията, представителите на Националния статистически институт направиха разяснения по възможностите за законосъобразното събиране на такива данни на доброволен принцип. Направени бяха и разяснения по организацията и техническото прилагане на предвидените в Законопроекта дейности. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 16 гласа

Благодаря Ви, господин Ненков. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Господин Ангелов, заповядайте. Госпожо Председател, дами и господа! предложения законопроект никой не вижда да има някакъв проблем, но като върнем ситуацията през 2011 г., когато беше предходното преброяване,

етнически групи, които по-скоро са етнографски групи, отколкото етнически. След дълги спорове успяхме тогава да решим една част от тези проблеми, но остана основният проблем, основният проблем, че в графите за етническа принадлежност на преброяването и в графите за религиозна принадлежност всъщност е направено така, и анкетьорите, и преброяването по интернет дава възможност на голяма част от българските граждани да не посочат своята етническа или религиозна принадлежност – което е тяхно право и никой не ги задължава. Но самата методика, начинът, по който се прави – виждаш две страници, в които пише „това не е задължително“, и даже не ги прочитат. Нашата идея е да се направи така, че човек да влезе в тези графи и да посочи, че не желае примерно да посочи етническа или религиозна принадлежност, а не просто да ги подмине. Защото какво се получи на предното преброяване? Тотално изкривени данни! Всъщност България етнически се оказа с много по-малка част етнически българи, отколкото преди това. В България приблизително един милион души не са посочили етническата си принадлежност. Само Само четири милиона и нещо са посочили, че са православни християни, за което всички знаем, че не е така. Същото касае и мюсюлманите, които са в България, защото и там процентът е доста нисък. тези данни са изкривени и не отговарят на реалността и на истината. Вярно е, че има международни договори и конвенции, които дават възможност на хората да не бъдат тормозени по религиозен или етнически принцип, и затова те не са длъжни да го посочат. Да, така е, всеки има право да не посочи етническата или религиозната си принадлежност. Но ние трябва да се погрижим, когато се извършва това преброяване, така да се направи методиката, самите анкетни карти и самата интернет страница, че хората все пак да прочетат какво могат да посочат, ако искат да го посочат. Защото това безумие, което беше предния път, всъщност ние се оказахме държавата, в която от целия свят изведнъж рязко спада християнското население, нали? Ама тотално спада с милион и половина, което е пълно безумие! Отделно, същото се касае, ако щете, и за етническите българи, и за етническите турци, и за етническите цигани, всички изведнъж рязко спаднаха. Все едно че тези хора не съществуват, а е задължително да преброим хладилника или цветния телевизор, което е просто смешно, нали? Нашата молба е всички парламентарни групи да обърнат внимание на тези проблеми, без значение дали това Народно събрание тогава ще действа, или няма да действа – все пак една част от хората, които са тук, ще бъдат все още в политиката, и да направим така, че наистина да получим що-годе реална представа за българското население. Да не допускаме по никакъв начин тези данни да се изкривяват

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

по Европейска директива от 2008 г., наистина не са задължителни. Можем да посочим да да се впише в тези графи: „Не желая да посоча каква етническа група или каква религиозна група съм.“ В това може би ще се състои нашето предложение между първо и второ четене. Също така това това ще рефлектира и върху този закон, който приехме за вероизповеданията, защото там спрямо брой население на вярващите в Република България ще се разпределят определени субсидии и би трябвало

Госпожо Председател, господин Али! Две чудеса се случиха. Едното е, че имаме съгласие по една тема с представители на ДПС, и, второ, двама представители на ДПС спореха тук госпожа Джафер и господин Али, което също е хубаво. Това е демокрацията относно изказванията. Аз също се съгласявам, че това е начинът. Може да се помисли, господин Али, дали дали не се налага някаква промяна в Закона за статистиката и доколко е допустимо с това, което ние сме водили като разговори, и дали ще отговаря наистина на международните конвенции и спогодби, трябва да се прецени. Но най-вече начинът, по който може да се случи това, е чрез самата методология

предложение, което ще реши тези проблеми, ние бихме го подкрепили, защото считаме, че наистина трябва да има реална и обективна информация за населението на България, а не изкривени данни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли други изказвания, Има ли други изказвания, уважаеми народни представители? Няма. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.,